Откривам заседанието. (Звъни.) Уважаеми колеги, продължаваме с точката за избор на постоянни комисии.

начина на водене не само на заседанията на Народното събрание, а и Вашето ръководство на администрацията на Народното събрание. При Вашия избор Вие ни четохте SMS-и от 50 – 60 човека, които са Ви молили да останете, включително и великият Христо Стоичков, който е плакал по телефона. Всеки има своите симпатизанти и привърженици. По начина на водене на заседанията аз смятах, че след кърджалийското чудо – няма да използвам

представители на Гражданско движение „Боец“, които Вие не искахте да приемете, които Ви чакаха, за да Ви връчат едно листче, което аз ще Ви предам, и една папка. Казаха ми, че в тази папка са събрани документи за лицето – да не сбъркам името, Стефания Караславова.

поръчки на Деси Атанасова и тя да ръководи Вашите административни действия, или да продължавате с калинките на ГЕРБ, със схемите на злоупотреби. Това са двата варианта, господин Председател. В тези одиторски доклади се касае за сключване на договори с Велинград, за ремонта на Партийния дом, за разпределяне на ДМС-та – по 20 хил. лв. на месец е получавала тази жена и единственият критерий е бил героизъм и заслуги към ръководството на ГЕРБ. Моето разочарование от Вас като администратор е огромно, ако това нещо е вярно. Казах Ви какви са вариантите. Вие, ако сте запознат с досието на тази жена и сте я назначили,

Аз ще я представя тази папка на ръководството на моята парламентарна група. За мен единственият изход от ситуацията е да направя предложение към ръководството на парламентарната група да внесем искане за Вашата оставка. Благодаря Ви.

господин Председател, уважаеми колеги! Нали Ви е ясно на всички какво се мъчи да постигне този господин тук? Иска да взриви залата. По начина на водене, колега. Иска да взриви залата, иска да не се приемат комисиите, иска да се бойкотира и торпилира работата на Народното събрание, както го правят от първия ден на това Народно събрание. Колега, първо, да Ви направя една забележка: Десислава Атанасова. Деси не е за Вас. Деси не е за Вас! Господин Председател и господа председателстващи Народното събрание! Много Ви моля да обясните на хора, които задължително трябва да си заработят някакво показване тук, защото, като минаваш от една парламентарна група в друга, пък предадеш една партия и после я изтъргуваш, че за следващите за следващите избори това няма да им помогне, когато се държат нагло и безотговорно от тази трибуна. Сега, в момента, на нашето Народно събрание му трябва разбирателство! Политиката на „Продължаваме Промяната“ да взривява всяко заседание на Народното събрание никак не Ви помага на Вас. Благодаря. Колега, благодаря Ви за красноречието, излиянието. Минаваме нататък – да поработим по дневния ред. Имате думата, господин Вигенин. Благодаря, уважаеми господин Рашидов. Уважаеми колеги, искам да направя процедурно предложение по отношение на дневния ред, защото вчера гласуването ни, с което прекратихме работата по точката за избор на постоянни комисии на Народното събрание, беше формулирана по начин, от който не стана ясно, че днес трябва да започнем с тази точка. Казвам го, защото по принцип точка първа и точка втора в дневния ред за днес са други. Затова правя процедурно предложение за промяна в дневния ред: точката „Избор на постоянни комисии на Народното събрание“, която вчера не довършихме, да бъде точка първа от дневния ред за днес, а съответно първа и втора да станат втора и трета. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ

Благодаря, господин Председател. Кратка ретроспекция на вчерашния ден. Както знаете, започнахме с Председателски съвет, на който бяха разпределени комисиите както по председателски места, така и заместник-председатели. Това, което се оказа на Председателския съвет, беше, че за по-малките партии, които имат по-малка квота за заместник-председатели, няма яснота кой в коя комисия ще има излъчен заместник-председател. За да решим този проблем, решихме да сменим точките в дневния ред, така че в рамките на деня и по време на взетите почивки това да бъде изговорено и да може да се приемат комисиите и съставът на вчерашното заседание. Последва една почивка от около час и половина, която беше удължена с цел тези въпроси да се уточнят. За съжаление, оказа се, че това цяло време от пет часа не е стигнало, за да се разпределят няколко заместник-председатели, и тук беше направено процедурно предложение точката да бъде прекъсната и да бъде продължена днес. Вчера вечерта след края на заседанието беше проведен допълнителен Председателски съвет, на който още веднъж беше повдигната темата за заместник-председателите на комисиите. В нито един момент не беше казано както тук от трибуната, така и на Председателския съвет, че има проблем в разпределението на председателите на комисиите. Късно вечерта във вътрешна комуникация на Председателския съвет беше представен списък на комисиите, в които имаше промяна в комисиите, отредени за „Продължаваме Промяната“. Нека само да уточня, че разпределението на тези комисии и председателски места стана в дух на „конструктивизъм и диалог“, който се изразяваше в това, че всички заявени от „Продължаваме Промяната“ председателски места бяха отхвърлени и в крайна сметка „Продължаваме Промяната“ трябваше да получи председатели в комисии, които не бяха наши желания. Много е важно тук да се уточни, че диалогизъм има тогава, когато партиите на мнозинството – новосформираното мнозинство, получават това, което искат, но не и тогава, когато трябва да дават. Казвам това само за да е ясно на всички – и на зрителите, и на нашите колеги тук, в залата, за какъв диалогизъм става въпрос. И накрая да стигна до последната точка от моето изказване – късно вечерта това, което се случи, беше, че ние бяхме уведомени, че едната от комисиите, специално Комисията за младежта и спорта, е пренасочена към партия ДПС, а за „Продължаваме Промяната“ е отредена Комисията за правата на човека. Държа да отбележа, че това не е станало на Председателския съвет и не е станало със съгласието на „Продължаваме Промяната“. И да завърша с един въпрос: какво стана между закриването на заседанието вчера и вечерта, когато бяха сменени комисиите, и кой в крайна сметка реди комисиите в това Народно събрание? Благодаря.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 че в старта при заявяването на комисиите „Движение за права и свободи“ изчака всички парламентарни групи да си заявят комисиите и ние заявихме такива комисии, които не бяха заявени от никого, и в първоначалната заявка Комисията за младежта и спорта беше заявена единствено и само от „Движение за права и свободи“. Само това пропусна да каже. Иначе всичко друго беше наред. Но това е много важно. Благодаря Ви.

господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми колеги от „Продължаваме Промяната“, зачитам Ви първата заявка, която дойде в първия ден от господин Никола Минчев. Ако не съм коректен, нека той да излезе. Това е специално за господин Василев, не за господин Минчев. Заявката за комисиите Правна, Енергийна, Регионална, Социална, Антикорупционна – това са заявили ПП. И тъй като тук имаше призив да наказвате лъжците, господин Председател, самият призоваващ се оказа първият лъжец в това събрание, така че моля да го санкционирате. Уважаеми народни представители! Хайде сега, като си говорим истината,

на ДПС и на ГЕРБ и помолиха да се смени Комисията на спорта, да не бъде в „Продължаваме Промяната“. И знаете ли защо?

което означава, че Вие умирате от страх какво този председател на Спортната комисия би разкрил и вместо да имате нормална комуникация и да си признаете, променяте протоколите посред нощите и ни уведомявате на база на някаква комуникация през нощта. от ДПС: „Знаем.“), че вчера споделихте, че е много важно за Вас да си върнете Спортната комисия, защото не искате господин Василев да я председателства. И сега нека целият български народ знае, че когато някой се осмели да подаде сигнал в КПКОНПИ, и от ГЕРБ, и от ДПС скачат координирано. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Уважаеми господин Председател, моята процедура е към Вас. Обръщам се към Вас, за да прилагате по-строго Правилника. От началото на това заседание мина половин час в опити от страна на Промяната да блокират дейността на днешното заседание. Изслушвахме тук по 4 – 5 минути, при положение че ограничението е 2 минути за изказване към председателя по Правилника, изслушвахме по 4 – 5 минути разни колеги, които излизаха да говорят каквото си искат. А от друга страна, искам да напомните на Промяната, дето са много толерантни, те са новите, те са промяната, те са нулево толерантните към корупцията, че в миналото Народно събрание – Четиридесет и седмото, опозицията имаше нула комисии. Нула комисии имаше опозицията! Сега опозицията от лошото статукво получава толкова комисии, колкото депутати има, защото това е парламентарната практика и така трябва в една парламентарна република. Обаче какво се случва? Три дни миналата седмица се тръшкаха да имат председател на Народното събрание. Три дни загубихме миналата седмица, защото опозицията от Промяната, поне те така се представят, искат да имат председател на Народното събрание. А тази седмица вече два дни губим с това коя комисия искат и коя не искат – Спорта ли да вземели, това ли да вземели, онова ли да вземели. Господин Председател, обръщам се към Вас, имам още 30 секунди и ще си спазя времето, дадено ми по Правилник, без да го превишавам, да ограничите степента на своята толерантност, да прилагате „толерация“, както казваше един бивш премиер. Несъществуващ, казват, вече премиер колегите, да прилагате по-строго Правилника, защото това Народно събрание в крайна сметка има работа, която трябва да свърши. Благодаря

Уважаеми господин Председател, бях провокиран от думите на господин Добрев. От една страна, беше потвърдено, че сме опозиция, с една дума, има и управляващо мнозинство, което си решава и по какъв начин да разпредели и комисиите, които вчера няколко пъти беше заявено, че председателите са уточнени. Притеснявам се, че и „Български възход“ излиза, че са част от цялата тази комбинация, тъй като те излязоха и предложиха да не продължаваме гласуването.

по диалогичност, по общо решение, което в момента се оказва, че не е. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Също така беше изречена и лъжа от господин Добрев, който каза, че всъщност миналото Народно събрание, бяха предложени комисии на опозицията, те се отказаха от тях. И това може да се провери в стенограмите от заседанията на Четиридесет и седмото народно събрание. Проблемът е друг. Виждаме една колаборация всъщност на завладяната държава, която се опитва да си върне контрола, и не само това, да защити корупцията. Ние сме заявили, че корупцията е абсолютно неприемлива за нас и ще се борим на всяка цена с нея. Вижда се всъщност кой е на страната на корупцията и кой е на страната на България. Благодаря.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

народни представители, парламентарни групи или органи и институции, които да заявят, че защитават корупцията. Някой да си приписва, че е самостоятелният борец еднолично с корупцията, нещо, колеги, ми навява на мисълта да се обърна към председателя на Народното събрание, включително и днес в този дебат и за председателите на комисиите, това, което чухме, явно някои от народните представители имат нужда от семинар, обучение за компетенциите на различните органи и институции в държавата, включително за компетенциите на народните представители, парламентарните комисии, ръководствата на парламентарните комисии, ръководството на Народното събрание, за да може, като излезем от тази трибуна, ясно да адресираме темите, по които се изказваме, а не по всички теми разнопосочно да говорим и понякога пък народните представители еднолично да се вживяват в ролята на Рамбо, Конституционен съд, Наказателен съд, Административен съд и така нататък. Няма нужда. Народните представители имат определени компетенции съгласно Конституцията на Република България. Благодаря

безсмислен спор, и имам готовност да представя Проекта на решение за Комисията по икономическа политика и иновации. Ако има дебат по състава на Комисията, както и нейния брой, моля да ми дадете възможност да представя Проекта на решение и да откриете дебата. Моля Ви да подложите на гласуване моето процедурно предложение да преминем към обсъждане на Проекта за решение за избиране на Комисия по икономическа политика и иновации.

Благодаря, господин Председател. Те станаха много свободен стил процедурите. Признавам, и моята ще е в тази посока, за което моля да ме извините, но важен е въпросът, който повдигнаха колегите от „Продължаваме Промяната“, тъй като, ако това не е съгласувано по съответния ред в Председателския съвет, а е дошло обаждане отнякъде, е важно да уточним откъде е дошло това обаждане. Защото аз, ако е дошло от служебния кабинет на президента Радев, няма да съм изненадан. От една страна, той отдавна е излязъл от конституционната си рамка, но държа тази зала да знае, ако има намеса от друга власт, което е по-сериозен въпрос, защото нарушава разделението на властите. Не може един служебен кабинет да се намесва в работата на едно редовно избрано Народно събрание и формирането на комисии, естествено. Господин Василев беше част от една парламентарна група. Той има особена заслуга в събитията тогава, натрупал е със сигурност негативи, осуети плановете на много хора – в това нямам никакво съмнение, че много хора сега ще се опитат пък да осуетят неговите. Но въпросът, който повдигна той, е важно да го изясним – кой се е обадил, кой се е намесил във формирането на тази комисия, която е била на едно място, отишла е в друго, очевидно и по някакви мотиви, свързани с предложения председател. Какъв е мотивът? Кой се намесва, как и по каква причина? Смятам, че всички в тази зала искат да знаят отговора

тази част от дневния ред с емоции, включително с квалификации, с малка лекция по геометрия за триъгълници, четириъгълници и други неща, отново лепене на етикети – кой къде е в пространството и в статуквото. Предлагам Ви да престанем с етикетите, да се опитаме да структурираме разговора. Тъй като има претенции от една парламентарна група, че е станала промяна в последния момент в някакви предварителни разговори и съгласие, което е било постигнато, предлагам половин час почивка, за да изясним този въпрос.

Благодаря Ви, господин Председател. Вземам думата за процедура и корекция на предложението на господин Янев. Ако е нужна почивка, господин Янев, може да я поискате, след като изтече един час от началото на пленарното заседание, съгласно действащия Правилник. Все още, колеги – 35 минути, има спор за

същество и обсъждане на броя и персоналния състав, ако се наложи, на Комисията по икономическа политика. Моля, господин Председател, да подложите на гласуване моето процедурно предложение. (Реплика: „Не може!“) Ако господин Янев държи на почивка, разбира се, че има право да я поиска от името на парламентарната група, но след като изтече един час от началото на пленарния ден. Благодаря Госпожо Атанасова, по Правилник това не може, защото ние сме в точка, а процедурните въпроси не налагат да вземем това решение.

ние вече сме в точката за тези комисии, както отбеляза председателят, и няма нужда от специално решение. Въпросът е, че с процедурни изказвания ние всъщност влязохме в дебат по същество, което не е редно. Бих предложил – чуха се аргументите, стана ясно за какво иде реч, мисля, че можем да започнем с комисиите така, както предложи госпожа Атанасова. А когато дойдем до темата за Комисията по спорта и съответно другата комисия, по същество можем да продължим тази дискусия със съответните предложения. края на краищата парламентът е този, който решава кой да оглави комисиите. Така че, когато стигнем дотам, ще уточним тези подробности. Благодаря. Колеги, апелирам да се върнем към точката, ако желаете да работим, въпреки че няма по Правилник ограничение на този час, за който говорите. Може да дадем и почивка.

Благодаря Ви, господин Председател.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

предлагам за членове на Комисията по икономическа политика и иновации: Александър Койчев Иванов, Андрей Стоянов Рунчев, Десислава Цветанчова Трифонова, Жечо Дончев Станков, Мартин Николаев Харизанов, Румен Димитров Христов.

Благодаря, господин Председател. От името на „Движение за права и свободи“ предлагаме господин Байрам Байрам, господин Павлин Кръстев и госпожа Небие Кабак за членове. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ

Уважаеми господин Председател, от името на ВЪЗРАЖДАНЕ предлагаме за членове на Комисията по икономическа политика и иновации Климент Шопов и Борис Аладжов. Номинираме Климент Шопов за заместник-председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ „БСП за България“ – моля Ви, колега, заповядайте.

Благодаря, колега. Господин Янев.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

Мария Щерева Белова, Жечо Дойчев Станков, Росица Любенова Кирова, Теменужка Петрова Петкова.

Уважаеми господин Председател, колеги! От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ за членове на Комисията по енергетика предлагаме господата Венко Сабрутев, Калоян Икономов, Владимир Табутов, Васил Стефанов и Радослав Рибарски, когото номинираме за заместник-председател. Благодаря Ви.

Господин Председател, от името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ за членове на Комисията по енергетика предлагам Искра Михайлова, Николай Костадинов и Стоян Таслаков.

Уважаеми господин Председател! От името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагам народните представители Драгомир Стойнев

Благодаря, господин Председател. „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл.16, ал. 1 и ал. 2,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 6 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 5 от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, 4 от парламентарната група „Движение за права и свободи“, 3 от парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ, 2 от парламентарната група „БСП за България“,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

Моля за номинация на членове. Младен Николов Шишков, Николай Нанков Нанков, Петя Цветанова Аврамова, Росица Любенова Кирова. За заместник-председател на Комисията предлагам Росица Любенова Кирова. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлагам за членове на Комисията Ешереф Ешереф, Цветан Енчев, Танер Али и Халил Летифов. Благодаря.

има ли изказвания? Няма. Моля, режим на гласуване по Проекта на решение за избор на ръководство и членове на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Преминаваме към представяне на Проект на решение за избиране на Комисия по външна политика. Моля, вносителят има думата.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

Даниел Павлов Митов, Екатерина Спасова Гечева-Захариева, Павел Алексеев Христов и Христо Георгиев Гаджев. За председател на Комисията номинирам Екатерина Захариева.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ за членове на Комисията по външна политика номинирам колегите Имрен Мехмедова и Анджей Джандев.

Господин Председател, от името на „Демократична България“ в Комисията по външна политика предлагаме Стоян Михалев. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председател, от името на парламентарната група „Български възход“ предлагаме госпожа Виолета Комитова, като я номинираме и за заместник-председател. Благодаря. Има ли изказвания, колеги? Не виждам. Моля, режим на гласуване за Проекта на решение за избор на ръководство и членове на Комисията по външна политика. режим на гласуване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

От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС номинираме за членове на Комисията по въпросите на Европейския съюз Томислав Дончев, Галя Желязкова, Деница Николова, Десислава Трифонова и Драгомир Драганов, като номинираме Томислав Дончев за заместник-председател на Комисията.

Стоян Таслаков и Станислав Стоянов, като за заместник-председател на Комисията предлагаме народния представител Стоян Таслаков.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! От името на парламентарната група „БСП за България“ за Комисията по въпросите на Европейския съюз предлагаме народните представители Драгомир Стойнев и Кристиан Вигенин.

Благодаря, господин Председател. „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по отбрана Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1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

Уважаеми господин Председател, от парламентарната група на ГЕРБ-СДС за членове на Комисията по отбрана предлагаме Христо Георгиев Гаджев, Димитър Ангелов Иванов, Ивелин Статев Иванов, Младен Найденов Маринов и Томислав Пейков Дончев, като за председател предлагаме Христо Гаджев. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.)

От името на парламентарната група „Продължаваме Промяната“ предлагаме Георги Георгиев, Радослав Рибарски, Христо Симеонов и Богомил Петков, като за заместник-председател предлагаме Георги Георгиев. Благодаря Ви. Моля, колегите от ДПС – заповядайте.

Благодаря, колега. БСП, Благодаря Ви, колега. Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! От името на групата на „Български възход“ предлагаме за член на Комисията Григор Захариев. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря Ви. Има ли изказвания, колеги? Няма. Преминаваме към гласуване на Проекта на решение за избор на ръководство и членове на Комисията по отбрана. ПРЕДСЕДАТЕЛ

представители: за 189, против и въздържали се няма. Решението е прието. Преминаваме към следващото решение – Проект на решение за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.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

Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Колеги, има ли изказвания по Проекта на решение за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред?

вътрешна сигурност и обществен ред. Парламентарната група на ГЕРБ, ако обичате. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, от парламентарната група на ГЕРБ-СДС за Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлагаме: Маноил Минчев Манев, Ивелин Статев Иванов, Марин Василев Маринов, Младен Найденов Маринов, Пламен Тачев Петров, Христо Богомилов Терзийски. За заместник-председател предлагаме Маноил Минчев Манев. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН парламентарната група „Продължаваме Промяната“, тъй като има неясноти със състава на комисиите, от пет номинации ще направим четири, петата ще бъде допълнена после с отделно проекторешение.

Благодаря, господин Председател. За състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред от парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ предлагаме

Уважаеми господин Председател, от името на парламентарната група на „БСП за България“ за Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлагаме доктор Иван Иванов за заместник-председател и Бойко Клечков за член на Комисията. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Ненчева. От парламентарната група на „Демократична България“, заповядайте.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

Уважаеми господин Председател, от името на парламентарната група на „Български възход“

Не виждам. Режим на гласуване за предложения състав и ръководство на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.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

Комисията се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия според числеността на парламентарните групи, последователно от членовете на Комисията: … 4. При отсъствие на председателя Комисията се ръководи от следващия по ред ротационен председател, определен в т.

номинации за ръководство и състав на Комисията за контрол над службите за сигурност. РАЯ НАЗАРЯН (ГЕРБ-СДС): От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагаме Даниел Павлов Митов за председател и Десислава Вълчева Атанасова за член. Стойков. От името на парламентарната група „Продължаваме Промяната“? Заповядайте.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

Колеги, моля, когато правите номинациите, да обръщате внимание, че един народен представител може да участва в ръководството само на една комисия. Направете си справка за ротационния дали е заместник-председател на друга комисия. комисия. Вашата номинация за ротационен председател – колегата вече е избран за заместник-председател на Комисията по отбрана, току-що ми каза колегата Минчев. Моля да смените номинацията.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!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

предлагаме за членове на Комисията за контрол над службите за сигурност господата Атанас Атанасов и Ивайло Мирчев, като номинираме за ротационен председател Атанас Атанасов. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Илиева. От името на парламентарната група на „Български възход“.

Благодаря Ви. Уважаеми колеги, има ли изказвания или други номинации? Не е задължително да са двама. Малките групи могат и един да имат по тяхно желание… …а може и после да си попълнят, както за някои комисии вероятно ще стане нужда да се направи. Уважаеми колеги, пристъпваме към гласуване на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

Преминаваме към разглеждане на Проект на решение за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика. От името на вносителите, моля госпожо Атанасова, да представите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

189, против и въздържали се няма. Решението е прието. Моля парламентарните групи да направят номинациите си за ръководство и състав на Комисията по труда, социалната и демографската политика. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Уважаеми господин Председател! От парламентарната група на ГЕРБ-СДС за членове на Комисията предлагаме: Деница Сачева, Галя Желязкова, Димитър Гечев, Иван Червенков, Илиана Жекова и Ралица Ангелова, като за заместник-председател предлагаме Деница Евгениева Сачева. Благодаря Ви, госпожо Георгиева. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, заповядайте. Господин Председател! От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ за членове на Социалната комисия предлагаме Искрен Арабаджиев, Снежана Апостолова, Христо Петров, Радослав Василев и Иван Манев, като за заместник-председател предлагаме Искрен Арабаджиев. Благодаря Ви, господин Стамов. От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“? Уважаеми господин Председател, колеги! От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ за Комисията по труда, социалната и демографската политика предлагаме за членове Адлен Шевкед, Севим Али, Хатидже Георгиева, като Севим Али предлагаме и за заместник-председател.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! От името на „Демократична България“ номинираме

Уважаеми господин Председател, колеги! От името на парламентарната група на „Български възход“ предлагаме госпожа Даниела Дашева ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Георгиев. Уважаеми колеги, има ли изказвания по направените предложения за състав и ръководство на Комисията по труда, социалната и демографската политика? Не виждам. Моля, режим на гласуване за състав и ръководство на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

Благодаря, господин Председател. Следя реда на приемане на решенията така, както са зададени на сайта на Народното събрание. Пропуснахме Проект на решение за избиране на Комисия по земеделието, храните и горите, № 48-254-02-25. Молбата ми е да вървим по реда така, както са зададени, и да приемем това решение. Благодаря. Редът, по който са представени решенията при мен, е друг, аз се придържам към него. Ако имате някакви други предложения за промяна, направете ги по надлежния ред, но реда мисля, че председателят го определя, доколкото той не е определен изрично в дневния ред. По По какъв ред ще бъдат представени комисиите, мисля, че това е функция на председателя. Така смятам аз. Ако имате друго предложение, елате го направете. (Реплика от народния

пристъпване към Решение за избиране на Комисията по образованието и науката, да пристъпим към този проект за Комисията по земеделието, храните и горите. Моля, който е за това процедурно предложение, да гласува.

Искате процедура по прегласуване? Ако обичате, процедура по прегласуване на процедурното предложение.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Представям „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по образованието и науката Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2,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

Благодаря Ви, господин Маринов. Има ли изказвания по Проекта на решение за избиране на Комисия по образованието и науката? Не виждам. Моля, режим на гласуване за Проекта на решение за избиране на Комисия по образованието и науката.

Моля Ви за предложения за състав и ръководство на Комисията по образованието и науката. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Заповядайте. МАРИН МАРИНОВ (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагам за членове на Комисията по образованието и науката Красимир Георгиев Вълчев, Деница Евгениева Сачева, Костадин Георгиев Ангелов, Петър Николаев Николов, Стефан Иванов Шилев и Христина Иванова Георгиева,

Господин Председател! От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлагаме академик Николай Денков за заместник-председател и за членове Антон Тонев, Христо Симеонов, Росен Костурков и Веселин Недев. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, от името на „Движение за права и свободи“ за членове на Комисията предлагаме Марио Рангелов, Мукаддес Налбант и господин Севим Али, като госпожа Мукаддес Налбант – за заместник-председател.

Господин Председател, от името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ за членове на Комисията по образованието и науката предлагаме Димитър Пашев и Ивайло Папов, като за заместник-председател номинираме Ивайло Папов. Благодаря Ви, господин Аладжов. От името на парламентарната група на Коалиция „БСП за България“. Господин Свиленски, заповядайте.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 Благодаря Ви, господин Иванов. И от името на парламентарната група „Български възход“? Уважаеми господин Председател, колеги! От името на парламентарната група „Български възход“ предлагаме за член на Комисията по образование и наука Гален Монев. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Дашева. Уважаеми колеги, имате ли изказвания по предложенията за състав и ръководство на Комисията по образование и наука? Не виждам. Моля, режим на гласуване по предложенията за състав и ръководство на Комисията по образованието и науката.

4 от парламентарната група „Движение за права и свободи“, 3 от парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ, 2 от парламентарната група „БСП за България“, 2 от парламентарната група на „Демократична България“ и 1 от парламентарната група „Български възход“.

Благодаря и като колега, който многократно ми е давал съвети как следва да бъде прилаган Правилникът, и то в съответствие с парламентарната практика в Четиридесет и седмото народно събрание. Сега ролите са малко сменени и аз имам един въпрос към Вас. Той е следният: защо не следваме парламентарната практика, която изисква комисиите да бъдат приемани, така както са поред в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и така както са внесени в Деловодството на Народното събрание, и така както са заложени в дневния ред, публикуван на сайта на Народното събрание? След като прескочихме Комисията по земеделие, сега прескочихме Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Моля да ни дадете някакво логично обяснение какво налага нарушаването на парламентарната практика, на която Вие по принцип доста държите да се спазва? Благодаря Ви. изчакаме да стихнат аплодисментите. Господин Иванов, няма такава парламентарна практика и няма такъв ред. Редът от сайта не е ред в пленарната зала. Редът в пленарната зала се определя от дневния ред и доколкото изрично не е казано в дневния ред каква е поредността, се определя от водещия или председателстващия заседанието. Надявам се да Ви удовлетвори този отговор.

Няма. Моля, режим на гласуване по Проекта на решение за избиране на Комисия по здравеопазване.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС правим предложение за следните членове на Комисията по здравеопазването – Костадин Георгиев Ангелов, Иван Йовков Червенков, Лъчезар Богомилов Иванов, Красимир Митков Събев, Кирил Миланов Ананиев и Христина Иванова Георгиева. За заместник-председател предлагаме Костадин Георгиев Ангелов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Рунчев. От името на парламентарната група „Продължаваме Промяната“?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ за членове на Комисията предлагам Марио Рангелов,

Уважаеми господин Председател, от името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ за членове на Комисията предлагаме Георги Георгиев и Маргарита Генчева.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

Уважаеми господин Председател, от името на парламентарната група на „Български възход“ за Комисията по здравеопазването предлагаме доктор Николай Благоев. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Недева. Уважаеми колеги, има ли изказвания по направените предложения за състав и ръководство на Комисията по здравеопазване? Не виждам. Моля, режим на гласуване по предложенията за състав и ръководство на Комисията по здравеопазване.

Преминаваме към Проекта на решение за избиране на Комисия по околната среда и водите. Моля вносителите да представят Проекта на решение. Кой ще представи Проекта на решение от името на вносителите? Заповядайте.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

Уважаеми господин Председател, колеги! От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагаме следните членове: Младен Николов Шишков, Десислава Жекова Танева, Евгения Бисерова Алексиева, Николай Нанков Нанков, Славена Димитрова Точева, Стефан Иванов Шилев.

от името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ в Комисията по околната среда предлагаме Татяна Султанова, Александър Дунчев, Цветелина Заркин,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлагаме за председател на Комисията по околната среда и водите господин Станислав Анастасов

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ като членове на Комисията по околната среда и водите предлагаме Даниел Петров и Десислава Георгиева. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Димитров. От името на парламентарната група на „БСП Коалиция за България“? Благодаря Ви, господин Председател. От името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме Манол Генов за заместник-председател на Комисията по околната среда и водите и Явор Божанков за член на Комисията.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

За заместник-председател на Комисията по околната среда и водите от името на парламентарната група на „Български възход“ предлагаме господин Георги Самандов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Николов. Уважаеми колеги, има ли изказвания по предложенията за състав и ръководство на Комисията по околната среда и водите? Не виждам. Моля, гласувайте за предложения състав и ръководството на Комисията по околната среда и водите.

Проекта на решение от името на вносителите.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по енергетика се състои от 23 народни представители, от които 6 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 5 от парламентарната група „Продължаваме Промяната“, 4 от парламентарната група „Движение за права и свободи“, 3 от парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ, 2 от парламентарната група „БСП за България“, 2 от парламентарната група на „Демократична България“ и 1 от парламентарната група „Български възход“.

по транспорт и съобщения от името на ГЕРБ-СДС. СТЕФАН МИРЕВ (ГЕРБ-СДС): От името на парламентарната група на Коалиция ГЕРБ-СДС за членове на Комисията по транспорт и съобщения предлагаме Андрей Стоянов Рунчев, Георги Иванов Георгиев, Драгомир Дамянов Драганов, Костадин Томов Стойков, Петя Цветанова Аврамова и Стефан Неделчев Мирев, като за заместник-председател на Комисията предлагаме Андрей Стоянов Рунчев. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Мирев. От името на парламентарната група „Продължаваме Промяната“?

Господин Председател, колеги! От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ в Комисията по транспорт предлагаме Димитър Недялков, Настимир Ананиев, Стоян Георгиев, Константин Бачийски, Веселин Недев, като за заместник-председател

Благодаря Ви, господин Петков. От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“?

Господин Председател, от ВЪЗРАЖДАНЕ номинираме Никола Димитров и Ивайло Чорбов за членове на Комисията, като Никола Димитров го предлагаме и за заместник-председател. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Георгиев. От името на парламентарната група на Коалиция „БСП за България“? Като тук е мястото да поднеса извинението си, че предния път обърках името на парламентарната група, като размених двете първи думи.

Не виждам. Моля, гласувайте за състав и ръководство на Комисията по транспорт и съобщения.

„Еее!“) Групата за аплодисменти, ако е приключила, да преминем към следващото решение. Впрочем, ако искате малко да разведрим обстановката – в големите оперни театри има специални групи за аплодисменти. Знаете ли как се наричат?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям Ви „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по електронно управление и информационни технологии Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и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 парламентарната група на ГЕРБ-СДС,

Няма. Моля, гласувайте по Проекта на решение за избиране на Комисията по електронно управление и информационни технологии.

за състав и ръководство на Комисията по електронно управление и информационни технологии. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС? Заповядайте. ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагам Георг Даниелов Даниелов Георгиев, Димитър Ангелов Иванов, Павел Алексеев Христов, Росен Димитров Желязков, Стефан Неделчев Мирев, като за заместник-председател представям кандидатурата на Георг Даниелов Георгиев. Благодаря Ви, господин Георгиев. От името на парламентарната група „Продължаваме Промяната“?

Калина Константинова, Иван Манев, Георги Стамов, Деница Симеонова, като за председател предлагаме Калина Константинова. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Петков. От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“? Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлагаме Сезгин Мехмед за заместник-председател и Надя Петрова за член.

Господин Председателстващ, от името на „БСП за България“ предлагаме за членове на Комисията по електронно управление и информационни технологии народния представител Иван Ганчев и народния представител Иван Петков.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

Благодаря Ви, господин Монев. Колеги, има ли изказвания по направените предложения? Не виждам. Моля, режим на гласуване по направените предложения за състав и ръководство на Комисията по електронно управление и информационни технологии.

от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 4 от парламентарната група „Продължаваме Промяната“, 2 от парламентарната група

Не виждам. Моля, режим на гласуване на Проекта на решение за избиране на Комисия по културата и медиите.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

Уважаеми господин Председател, за членове номинираме Христо Петров, Йордан Терзийски, Венцислава Любенова и Мирослав Иванов. За заместник-председател номинираме Христо Петров.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

изказвания по предложенията за състав и ръководство на Комисията? Не виждам. Моля, режим на гласуване по предложенията за състав и ръководство на Комисията по културата и медиите.

„Не!“) Добре, няма да даваме почивка. Тогава продължаваме нататък – Проект на решение за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията. Моля да представите от името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

Благодаря, господин Председател. Комисията по корупцията е от 17 народни представители, от които 5 са от ГЕРБ-СДС, 4 от „Продължаваме Промяната“, 2 от ДПС, 2 от ВЪЗРАЖДАНЕ, 2 от „БСП за България“ и 1 от „Демократична България“ и „Български възход“. Редакционното ми предложение, което да гласуваме, разбира се, поотделно, преди основния текст, да са 21 народни представители – 6 от ГЕРБ-СДС, 5 от „Продължаваме Промяната“, 3 от „Движение за права и свободи“, а при ВЪЗРАЖДАНЕ и БСП няма промяна, при „Демократична България“ стават 2 народните представители и от „Български възход“ също е 1. Това е моето редакционно предложение. Благодаря. Благодаря Ви, господин Минчев. Има ли други изказвания? Няма. Тогава ще подложа на гласуване Проекта за решение. Първо, ще предложа предложението на господин Минчев, който предлага

парламентарната група на „Движение за права и свободи“ вместо 2 има 3 и останалите парламентарни групи остават така, както са в Проекта за решение, а „Демократична България“ вместо 1 има 2. Това са промените. Нека да ги прочета още веднъж. Комисията става с 21 представители, като представителството е съответно: 6 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 5 от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, 3 от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 2 от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ, 2 от парламентарната група на „БСП за България“, 2 от парламентарната група на „Демократична България“ и 1 от парламентарната група на „Български възход“. Моля, режим на гласуване.

Моля парламентарните групи да представят кандидатурите за състав и ръководство на Комисията, като се съобразите с новата численост. РАЯ НАЗАРЯН (ГЕРБ-СДС): Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагаме за членове на Комисията по превенция и противодействие на корупцията Рая Назарян, Десислава Атанасова, Маноил Манев, Николай Алгафари, Тома Биков, Христо Терзийски, като за заместник-председател предлагаме Рая Назарян. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Назарян. От парламентарната група „Продължаваме Промяната“?

Уважаеми господин Председател, колеги! За членове предлагаме Михал Камбарев, Георги Георгиев, Петър Петров, Константин Бачийски и Иван

Уважаеми господин Председател! От парламентарната група „Движение за права и свободи“ предлагаме Ихсан Хаккъ за заместник-председател, Рамадан Аталай за член на Комисията, като третият член ще го допълним с допълнителен проект за решение.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Тъй като при нас няма промяна спрямо първоначално определените бройки, от името на парламентарна група ВЪЗРАЖДАНЕ предлагаме за членове Иво Русчев и Десислава Георгиева. Благодаря.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 Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група „БСП за България“ предлагаме в Комисията по превенция и противодействие на корупцията народните представители Смиляна Нитова-Кръстева и Илиян Йончев, като предлагаме за заместник-председател Смиляна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 Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, скъпи деца! От името на „Демократична България“ предлагаме в Комисията по превенция и противодействие на корупцията

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, скъпи гости! От името на групата на „Български възход“ за председател на Комисията по превенция и борба с корупцията предлагаме господин Стефан Янев. Благодаря Ви, госпожо Комитова. Уважаеми колеги, имате ли изказвания по направените предложения? Не виждам. Моля, режим на гласуване по предложения състав и ръководство на Комисията по превенция и противодействие на корупцията.

Уважаеми колеги, преминаваме към следващия Проект за решение за избиране на Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Моля, представете Проекта за решение.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

Благодаря Ви, госпожо Георгиева. Има ли изказвания по Проекта за решение? Не виждам. Моля, режим на гласуване по Проекта за решение за избиране на Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.

Георги Тенев Станков, Костадин Томов Стойков, Стефан Апостолов Апостолов, като за председател предлагаме Анна Василева Александрова. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Георгиев. От името на парламентарната група „Продължаваме Промяната“?

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! От името на парламентарната група „Продължаваме Промяната“ предлагаме за членове на Комисията Стою Стоев, Калина Константинова, Йорданка Костадинова и Никола Минчев, като Стою Стоев – за заместник-председател. Благодаря Ви, господин Терзийски. От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“. Уважаеми господин Председател,

„БСП за България“, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група „БСП за България“ за членове на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество предлагаме за членове Вяра Емилова и Георги Гьоков, като Вяра Емилова предлагаме да бъде и заместник-председател. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Йончев. От парламентарната група на „Демократична България“?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 Благодаря Ви, госпожо Мутафчиева. От името на „Български възход“?

Не виждам. Моля, режим на гласуване по направените предложения за състав и ръководство на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.

Преминаваме към следващия Проект на решение за избиране на Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. Моля да представите Проекта – заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите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

Благодаря Ви, госпожо Жекова. Има ли изказвания по Проекта за решение? Няма. Моля, режим на гласуване по Проекта на решение за избиране на Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите.

Благодаря Ви, господин Председател. Тъй като току-що попитах колегите от парламентарната група на Промяната дали ще предложат председател за тази комисия, защото е в пряка връзка с Комисията за спорта, може би по-скоро трябваше да бъде обратен редът, защото там, както разбирам, ще има